79. E, dobro. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. 1. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Prijedlog akta primili ste na sjednici. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva Damira Sesvečana da podnese izvješće. Dakle, imamo Izvješće o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika dr. Bojana Hlače i početku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika magistre Vesne Buterin. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 8. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine pisani zahtjev zastupnika Bojana Hlače od 2. travnja 2008. godine kojim je izvijestio povjerenstvo da stavlja svoj zastupnički mandat u mirovanje zbog obnašanja dužnosti koja je nespojiva s obnašanjem zastupničke dužnosti u smislu odredbe članka 9. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Kako je gospodin Bojan Hlače izabran za zastupnika kao kandidat na listi Hrvatske demokratske zajednice u 8. izbornoj jedinici, Hrvatska demokratska zajednica je sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila da Vesna Buterin kao zamjenica zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici započne obnašati zastupničku dužnost umjesto zastupnika Bojana Hlače. Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata

predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 2. travnja 2008. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Bojana Hlače. Zastupničku dužnost sukladno članku 9., stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora dana 23. travnja 2008. godine započinje obnašati zamjenica zastupnika Vesna Buterin. **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Odluku sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Tko je za ovu odluku? Hvala. Ima li protiv? Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je jednoglasno sa 86 glasova usvojena

Prisega se daje na način da predsjednik Sabora pročita tekst prisege, zastupnica nakon što je prozvana ustaje i izgovara prisežem. Pročitati ću tekst prisege! Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnice u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno. I da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Zastupnica Vesna Buterin. **Buterin, Čestitam novoj zastupnici na položenoj prisezi. I želim joj uspjeh u obnašanju i obavljanju časne i odgovorne zastupničke dužnosti. Hvala.